Dragica (SDP)** I raspravit ćemo - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, prvo čitanje, P.Z. br. 732.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 Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedlog zakona ministar pravosuđa gospodin Orsat Miljenić. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Znači, izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladež tu će se vjerojatno povest rasprava oko prijedloga, znači što se tiče prvenstveno ove pravosudne mreže. I zapravo to i je najvažnija promjena koju donosi ovaj zakon. Dakle, reći ću koje su, pa ću onda ući u detalje. Znači, pod jedan je koncentriranje maloljetničkog sudovanja u sjedište pravosudnih područja. Pod dva, preciziramo u okviru reorganizacije tko će i kako završiti te predmete. Pod tri, jednu stvar uređujemo a to se radi o osobama koje tijekom žalbenog postupka navrše 23 godine. Znači pod što spadaju, pod maloljetnički ili pod ovaj punoljetnički zatvor. Odvjetnicima pooštravamo na neki način kriterije tko se može uopće baviti maloljetničkim jer tražimo ih od sudaca i državnih odvjetnika, logično je da i odvjetnici kao stranka također to imaju. Kod ispitivanja maloljetnika iznimno dopuštamo da obave to i drugi službenici ne samo ovi za mladež i ostalo su terminološka usklađenja. I sad to ovako sve kako sam rekao izgleda jednostavno, međutim ono što je i što smo dobili dosta reakcija s terena i mi tu također vodimo javnu raspravu i drago mi je reći da je ovo zakon koji ide u dva čitanja pa ćemo sigurno ovdje o tome raspravljati, to je racionalizacija odnosno ukidanje odjela za mladež pri općinskim sudovima Gospić, Čakovec, Koprivnica, Požega, Virovitica i Zlatar. To je nešto, ali što? Ja ću vam reći zašto mislimo da to treba napraviti i koji su razlozi i koje su brojke. A naravno, vidjet ćemo kroz raspravu gdje ćemo i kako ćemo ići. Dakle, prvo brojke. Gospić, priljev prvostupanjskih predmeta 2012. godina 22, 2013. 28 na sudu. Više ih je bilo na državno odvjetništvo ali po načelu oportuniteta jer se najveći dio rješava tu to vam nije dosta za jednog suca za punu normu. A da ne govorim o uvjetima koje traži ZKP i Zakon o sudovima za mladež i vijeća itd. Čakovec, 137, 161. Dakle govorim o priljevu na sud. Naravno 62% skoro je riješeno načelo oportuniteta, znači na razini državnih odvjetništava. Znači mi tu govorimo o eventualno dva suca. Ponovno nemamo ni ona tri za vijeće. Koprivnica 151 2012., 2013. 91. Ponovno govorim priljev na sud, puno je veći priljev prijava ali se dobar dio rješava na razini općinskih odvjetništava. Također, jedan sudac ili eventualno dva. Požega, 39 predmeta 2012., 2013. 45. Virovitica 75, 74. Zlatar 72, 110. Dakle, to su brojke. Naravno da mi tu uvijek imamo i ove druge elemente. Znači, imamo element o kojem se govorilo, dostupnost pravosuđu, potrebu da neki osjetljiviji predmeti se možda rješavaju na drugi način itd. I to je nešto o čemu treba se razgovarati. Međutim, isto tako sve konvencije, svi razgovori na razini prvenstveno europskoj govore o tome da je potrebno raditi koncentraciju postupka upravo u ovoj vrsti predmeta, da je potrebno ići prema specijalizaciji, da je potrebno ljudima omogućiti da se osposobe za to, to je posebno osjetljiva populacija, s njom trebaju raditi ljudi koji se prvenstveno tim bave. Dakle, to je nešto što nam se govori i što je budućnost. Dakle, kako god Sabor ovdje izglasao prije ili kasnije mi ćemo ići na ovu koncentraciju jer ona je budućnost. Ono što mi vidimo kao jednu neću reći kompenzaciju ali kao način rješavanja je da se dio stvari pokrije sudbenim danima, a dio da zapravo se rješava na razini općinskih državnih odvjetništava gdje se i sada rješava kao što sam vam sada rekao 50, 60% predmeta po načelu oportuniteta. Ali, uvjereni smo da zbog boljeg i učinkovitijeg postupanja kad gledamo širu sliku trebamo ići na ovu racionalizaciju i da je to nešto što će se neminovno dogoditi. Mi mislimo da je sazrelo vrijeme sada za nju, zato je predlažemo. Dobili smo, odmah moram reći dosta primjedbi sa terena, dosta, razgovara se o tome. Zato sam i rekao imamo dva čitanja javnu raspravu ćemo voditi, evo danas počinjemo u Saboru s njom, vodit ćemo je i dalje. Spremni smo saslušati svaki argument ali s aspekta potrebe da je ovo nešto maloljetničko sudovanje, potrebno ga je specijalizirati. To se postiže samo koncentracijom, znači na manje točaka sa više ljudi koji se tim bave, koji jednostavno ulaze u praksu i mogu to rješavati. To je pod 1. Pod 2. sudbenim danima možemo kompenzirati tu potrebu dostupnosti suda. I pod 3. gledajmo uvijek tu i mrežu državnih odvjetništava koji zapravo rješavaju 50, 60% predmeta koji nikad ni ne dođu na sud, kažem o prijavama. Evo, hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala ministre. Ante Babić, replika. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, sjećam se vrlo dobro indentično gotovo na isti način kada govorite o ukidanju ovih odjela za za mladež pri općinskim sudovima, na isti način ste tako govorili ako se sjećate o ukidanjima kaznenih odjela na pojedinim općinskim sudovima kad smo vas upozoravali na to, govoreći da se radi o racionalizaciji. Posebno sam apostrofirao tada Općinski sud u Imotskome kome ste ukinuli tada taj kazneni odjel i pripojili ste ga tada Općinskom sudu u Sinju i sad ste ga opet prebacili na Općinski sud u Splitu ne razmišljajući o tome koliki i kakvi će vam biti troškovi, kako za suce, za službe, za svjedoke, troškovi putovanja i Pa recimo glede te racionalizacije u 2014. godini ste imali predviđena sredstva 19,5 milijuna kuna, a za 2015. godinu 43,9 milijuna kuna. Opet zbog te racionalizacije vođenja troškova postupka za 2015. godinu u 2014. godini imali ste za nadležnost iz županijskih sudova 245 milijuna kuna, trgovačkih sudova 81 milijun kuna i ono što je vrlo bitno a i sredstva koja su se povećala upravo zbog vaše odluke, zbog odluke koja nije temeljito izanalizirana zbog općinskih sudova, u nadležnosti općinskih sudova vođenje sudskih sudskih postupaka vam je 589 milijuna i 450 tisuća kuna. Ja vam govorim iz stavkama iz proračuna predviđenih za vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti općinskih sudova. Govorimo samo o tome da se povećavaju troškovi, povećavaju se troškovi vođenja postupaka upravo zbog toga što ste ukinuli kaznene odjele gdje niste trebali i sama logika vam nalaže od Imotskoga, do Sinja, odnosno do Splita da se povećavaju troškovi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku ministar Orsat Miljenić. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Meni je uvijek drago da se vodi računa o troškovima, ali to nisu ti troškovi. Dakle, povećanje o kojem govorit ono je prvenstveno zbog intelektualnih usluga za koje znate da postoji stalni dug koji smo rebalansom sada svodimo na, dakle dovodimo se u rokove plaćanje, i zato smo povećali za vještake, branitelje po službenim dužnostima upravo to da se slijedeće godine ne bi upalo opet u dugove i da se ne bi dogodila situacija koja je u hrvatskom pravosuđu nažalost prisutna, kolegica će se sjetit, ne znam mislim da je bilo i u to doba, ali prisutna je već jako dugo. Dakle, da se jako kasni s plaćanjima. Dakle, to prvo i osnovno. Što se tiče putovanja, njih će vrlo malo biti. Ja ću vam recimo reći sad osječko područje, ni jedan sudac neće putovat, a Osijek će preuzeti sve kaznene predmete. Dakle, građani Imotskog, da imat će više građanskih suda, nema potrebe da putuje kazneni sudac ako tako gdje se prebaci ima dovoljno kaznenih sudaca da preuzmu te poslove i neće se putovati. A građani će imat više sudaca da rješavaju ove tekućije predmete s kojima se velika većina susreće puno više. Tu je omjer, ja ne znam napamet, ali 1:15 je recimo omjer između građanskog i kaznenog. Dakle, o tom se radi. Upravo uvažavajući to, vi znate da je u prvom prijedlogu bio i Metković, pa smo ga ostavili upravo zbog granice. Dakle, zato sam i rekao, mi javnu raspravu vodimo i slušamo argumente s terena, ali ovo povećanje troškova nema nikakve veze s tim. Evo, hvala lijepo. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa često se spominje ova riječ racionalizacija i čuje se često, a ja želim reći gospodine ministre da je najlošija stvar racionalizirati na onima najslabijima, najranjivijima. Jer povratna šteta može biti daleko veća. Govorili ste i o ovoj statistici glede sudova i spomenuli ste između ostalih i Općinski sud u Koprivnici, koliko je on rješavao predmeta. To znači da je usuglasio s onim vašim što vi govorite o specijaliziranosti sudaca koji su kvalitetno specijalizirani, educirani, imaju kvalitetne stručne suradnike, imaju izvrsnu suradnju sa centrima za socijalnu skrb, državnim odvjetništvom i kvalitetno i dobro rade. A o čemu ste i rekli sami da je koprivnički sud jedna od najažurnijih u državi. Je točno, je, fino. A sad još jednu stvar, onda ste rekli da konvencije, sve konvencije govore o koncentraciji. Ne govori Konvencija o pravima djeteta o toj koncentraciji. S ovima će se dovesti dijete u nepovoljan položaj, dovest će se i biti će im nedostupnije i sigurno je u suprotnosti s tom konvencijom. A drugom, i nije u suglasnosti nije u suglasnosti sa Konvencijom o ljudskim pravima s onim člankom 6. gdje se kaže da je dakle pristup sudu isto tako potrebno osigurati. Nije točno. Evo hvala. Odgovor na repliku ministar Orsat Miljenić. četiri i samo prema tome. Ja sam ovdje brojke i ove koje sam iznio iznio kao ilustraciju i rekao sam da one ukazuju na nešto što trebamo raditi, što mi mislimo da trebamo ali da smo otvoreni razgovarati o svakom pojedinom i području i sudu, jer ono ima neke specifičnosti. Ima i Čakovec svoje specifičnosti odmah da se razumijemo, jednostavno područja su drugačija. Ali, ajde kad budemo samo jedno ono što mi gledamo u ministarstvu, i ja se nadam da će u raspraviti biti, nemojmo uvijek gledati interes suda, gledajmo interes onih maloljetnika i počnimo svi sami od sebe. Kad govorimo o koncentraciji uvijek postavili smo si pitanje da li želimo, a to se odnosi možda na medicinsku struku puno više, ali ajmo govoriti ovdje. Da li želite da vam sudi neko ko je takvih predmeta imao tisuću ili sto. I tu vam je prvo i osnovno pitanje, samo si to postavite. Vi kao stranka kojoj će neko odlučivati, da li neko ko radi toga stalno i napravio ih je tisuću, dvije ili pet, ili jednostavno zbog malog priljeva radi 50 ili 100. Ne kažem da će uvijek biti lošije ovo gdje je manje, ali razmilimo o tome. I ne može to biti prevladavajući princip nikako, ali ga trebamo uzeti u obzir, trebamo uzet u obzir da se društvo, …/Govornik se ne da vi morate se omogućiti ljudima da se što više specijaliziraju i da bave jednom stvari. Nažalost svi bi mi htjeli biti širi i radit što više ali moramo ić prema nekakvim užim specijalizacijama u svim granama, tako i ovdje. Evo, hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Mladen Novak.

prvo ću počet sa onim što ste i vi usput naglasili da, hvala Bogu da imamo u ovoj Vladi nekog ministra koji ne šalje baš sve zakone u hitnu proceduru. Iz vašeg ministarstva ako se ne varam najčešće dolaze upravo ovako zakon u dva čitanja što je po ocjeni koliko sam ja primijetio svih ovdje nešto što bi trebalo biti kao normalno. Na početku ste sami naglasili da je u suštini ovo riječ o usuglašavanju sa izmjenama Zakona o područjima i sjedištima sudova. Iznesli ste nekoliko brojki koje govore ustvari o tim sudovima koji se praktički sada ukidaju, odnosno pripajaju no međutim, niste rekli ništa ono što je kolega maloprije postavio pitanje, koji su efekti, da li postoje nekakve analize, koji su efekti od ove dosadašnje, a ipak ste upotrijebili riječ racionalizacije jer sami ste poslije toga konstatirali da ne može se u svemu primjenjivati kao glavni kriterij financijski efekt. I ne može uvijek biti financijski efekat nešto što je presudno, ali voljeli bi znati i koji su to financijski efekti. S druge strane, interesira me koja je posljedica recimo pripajanja tih sudova, koja je posljedica za broj zaposlenih? I sada tu pri tome ne mislim samo na suce, nego i na ono prateće osoblje koje je s obzirom da u pravilu se radi o nekakvim, ne znam službenu terminologiju, da li upisničar, evidentičar ili što već je, ali recimo ako takva osoba sa nekih 40, 45 godina izgubi radno mjesto, bojim se da nema, pogotovo u tim malim sredinama o kojima govorimo, bojim se da nema realno nikakve šanse da nađe neko drugo zamjensko radno mjesto. Spomenuli ste specijalizaciju i pozitivan efekat specijalizacije, čak štoviše napravili ste nekakvu paralelu sa medicinom. I drago mi je to čuti, sigurno da sam i ja jedan od tih koji bi rađe išao kod liječnika na neku operaciju i ako znam da on ih vrši tisuću ili nekoliko tisuća nego kod nekoga koji 2 puta godišnje nekome operira mandule. No, da li ta specijalizacija možda ima ponekad preveliku cijenu i da li je ovo pitanje koje je postavio kolega Milinković, ja imam dojam da ste ili prečuli pitanje ili preskočili ili ja nisam čuo odgovor, da li je u pitanju i možda zadiranje u tu konvenciju koju je kolega spomenuo, konvenciju prava djeteta, mislim da je članak 6. spomenuo. Da li dolazi tu do zadiranja u taj dio da što to, što možemo očekivati kao posljedica toga? S druge strane moram napomenuti da ste doduše u prethodnoj točci dnevnog reda ste spomenuli jedan drugi problem, a to je mogućnost da suci sude do 70 godina i sada postavljam sam sebi pitanje, nisam stručnjak iz ove tematike, ali koliko realno recimo u sudovima za mladež može imati razumijevanja netko tko ima 70 godina za probleme onih ljudi koji su obuhvaćeni ovim zakonom, Zakonom o mladeži? Ima individualnih primjera koji potvrđuju praksu, evo ja vjerujem da gospodin Šeks koji se upravo onako pobunio protiv ove moje rečenice, ja vjerujem da bi on recimo imao sluha za te probleme mladih, ali budimo realni ipak je to možda jedna problematična okolnost. Neću tvrditi Neću tvrditi da je, ali po mome bi mogla biti i nije presudno da je u svakoj situaciji, nismo svi isti. I to bi otprilike bilo to što bi mi vezano na… U redu. Dobro, vidim da sam pozorno slušan pa očekujem i odgovor na ovo. Hvala. Poštovani kolege, samo bih vas htjela upozoriti da imamo Zakon o zabrani diskriminacije i po dobi pa da nije uputno na takav način raspravljati. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Pa iskreno rečeno, nije mi nikakva namjera nikoga bilo diskriminirati niti je to bilo rečeno. Činjenica je da netko ni sa 30 godina nije sposoban što je netko drugi sa 50, ali je isto tako vrlo velika vjerojatnost da sa određenom životnom dobi je možda u u malo, da ne kažem, nepovoljnijoj situaciji u odnosu na one mlađe. Pogotovo kad je riječ o tome da trebate nešto okarakterizirati što je, ajmo reći, što je mlađe životne dobi s obzirom da sudovi za mladež se uglavnom odnose na to, nego uglavnom, nego isključivo na to. Pa suci valjda sude po zakonu, a ne po tome da li su mladi ili stari. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Davor Miličević. Izvolite kolega. Kolega Miličević, oprostite, ministar je tražio riječ, a nisam primijetila. Ministar Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Pitanje, dakle ovo 70 godina, zbilja neću ulaziti u to, ja mislim da tko radi dobro posao, radi ga dobro. Ovdje je ustavotvorac odredio do kada će ga raditi i to je tu, počinje i završava. Što se tiče specijalizacije, dakle također, naravno da ni tome ne trebamo davati, to vidjeti kao apsolutno rješenje svih problema, sad ćemo mi reći, ovaj je specijaliziran, više nećemo imati problema. Međutim, Konvencija Vijeća Europa o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja, seksualnog zlostavljanja inzistira da je potrebno usvojiti mjere kako bi se ovi postupci specijalizirali. Vi ako imate jednu osobu koja to radi vi to ne možete specijalizirati jer po ZKP-u vi morate imati barem tri suca već za vijeće. I nama što se događa da mi tamo gdje nemamo dovoljno kapaciteta mi zapravo uzimamo građanske suce i tu ne možemo govoriti o specijalizaciji. Ja ne kažem da su to nužno lošija postupanja, ali ja vam govorim prema čemu trebamo težiti. Prijedlog direktive o postupovnim jamstvima za djecu dakle na razini EU, također također kaže potrebna je specijalizacija svih sudionika u postupcima prema maloljetnicima, mogu i dalje nabrajati. Dakle to je jedan trend o kojem se govori da li ćemo mi sutra presjeći i reći to je tako, ali ajmo otvoreno govoriti što su prednosti, što su mane. A prednost je uvijek da vi kada na jednom mjestu koncentrirate više sudionika postupka koji se bave istim stvarima vi možete u pravilu dignuti kvalitetu. Ponavljam, ne kažem da je negdje drugdje nekvalitetno ali možete raditi na tom. ZKP je dosta zahtjevan u pogledu rokova u pogledu sastava vijeća i nama se ovdje vrlo često događa da mi nemamo dovoljno kaznenih sudaca. Pa vi znate da nam neke stvari padaju na Ustavnom sudu zato što su ne znam u drugom stupnju morali raditi ljudi koji su nešto radili u prvom. Nije bilo dovoljno ljudi. Dakle to je nešto o čemu mi moramo s jedne strane smo izglasali jedno zakonsko rješenje, ali onda moramo znati da nam se to preslikava i u druge zakone. Zato kažem trebamo sagledati i s jednog i s drugog. Dakle u tom kontekstu što se tiče ovo kako je zamišljeno, neće biti putovanje. Mi smo ovdje zamislili da ODO-i zadrže nešto širu mrežu postupanja jer oni rješavaju 50, 60% mislim evo rekao sam vam brojke. Dakle već bi se tu ako vi imate negdje 70 predmeta, a Državno odvjetništvo će riješiti 35 onda je onih 35 je puno lakše da se ode na jednom mjesto. Zato kažem uz to dodati eventualno i sudbene dane mislim da smo onda pokrili ovaj problem o kojem smo govorili. Ali kažem rasprava je tu razgovarat ćemo o tome. Hvala lijepo. slažem se gospodine ministre da nije uputno raspravljati ovih 70 godina i da to nikako i diskriminacija nije dopustiva po toj dobnoj osnovi, ali mi je palo na pamet kada je bila rasprava o onom zakonu mislim o radu i odlaska u mirovinu onda je jedan jedan naš građanin poslao ministru Mrsiću jednu ovako interesantnu preporuku, veli dao ti Bog kada te udari infarkt i da te vozi vozač hitne pomoći sa 67 godina, evo primjer toga sam sam se sjetio takva je bila jedna poruka sam pročitao, ali pustimo sada to. Ja držim gospodine ministre da je specijalizacija itekako važna. Mi u medicini ne samo da imamo specijalizaciju imamo subspecijalizaciju imamo subspecijalizaciju i to ljudi vrhunski rade kvalitetno taj posao iz određenog područja i još bolje se usavršili u tom dijelu. I u tom dijelu evo ja govorim sa pozicije mojeg općinskog suda koji je i ovom brzinom rješavanja i koje stručnosti i svojom specijaliziranosti, a naravno manjim priljevom predmeta o čemu ste govorili mogu itekako kvalitetno odgovoriti tim zahtjevima i u roku mjesec dana po principu prioriteta riješe predmet. pa šta će bolje, brzo, efikasno na vrijeme i stručno pa to mislim da zadovoljava sve kriterije i vaše one. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ministre hoćete odgovoriti? Kolega Miličević izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Predlagatelj zakona potrebu izmjene Zakona o sudovima za mladež nalazi u potrebi usklađivanja sa Kaznenim zakonom i unapređenju pojedinih zakonskih odredbi sukladno potreba prakse. Također Zakonom o područjima sjedišta i sudova propisana je racionalizacija pravosudne mreže na način da se područje RH dijeli na 15 županijskih sudova, 24 općinska suda, 22 prekršajna suda te novoj organizaciji mreže trgovačkih sudova s ciljem racionalizacije maloljetničke grane sudovanja kao i poboljšanje kvalitete sudovanja u ovoj grani, te se predlaže ukidanje Odjela za mladež pri općinskim sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Virovitici, Požegi i Zlataru, te se dalje navodi da se maloljetničko sudovanje koncentrira u sjedištu pojedinog pravosudnog područja s ciljem dodatne specijalizacije sudaca koji rade na maloljetničkim predmetima i prema navodima predlagatelja zakona to će posljedično dovesti i do povećanja kvalitete rada na ovim predmetima, a provedba zakona ne iziskuje dodatna sredstva u državnom proračunu. Samom površnom analizom cilj je ovog zakona može se doći do zaključka da će donošenje istoga se neće postići proklamirani ciljevi već će se dobiti upravno suprotni efekat. Naime,svi gore pobrojani sudovi su sudovi sa dugogodišnjom praksom sudovanja u maloljetničkoj grani sudovanja, to su suci koji primjenjuju Zakon o sudovima za mladež duži niz godina i ti suci kako bi mogli biti suci za mladež su prošli niz edukacija. I sada izmjenom zakona gore rečeno je sudovi i suci preko noći prestaju raditi na tim predmetima i iluzorno bi bilo očekivati da će isti otići raditi na drugi sud koji se u nekim slučajevima nalaze i po 50ak km udaljeno od tih sudova za istup plaću. Također ukoliko bi se to ipak i dogodilo da se netko odluči za odlazak u te nove sudove postala bi obveza države da tim sucima nadoknade troškove prijevoza koji do sada nisu imali pa nije jasno kako za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Osim toga kako je cilj reforme pravosuđa između ostalog i smanjenje proračunskih troškova držim da se to neće postići smanjivanjem mreže sudova na predloženi način, a na ovaj način smanjile bi se učinkovitost i dostupnost pravne zaštite svakog građanina RH ma gdje on živio, a doveli bi do nezadovoljstva u krajevima u kojima ne bi bilo više tih sudova, a što bi dovelo u konačnosti i do depopularizacije krajeva koje je već ozbiljno prisutna, a to svakako nije i ne bi smio biti cilj bilo koje vlasti u RH. Pa se iz tih razloga Pa se iz tih razloga ne može na reformu pravosuđa gledati kao na izdvojenu reformu već u skladu sa proklamiranom politikom u smislu ravnomjernog razvitka svih krajeva izdržavanja stanovnika u svim tim krajevima. Pored toga nije mi jasno kako će se ukidanjem odjel za mladež pri gore navedenim sudovima posljedično dovesti do povećanja kvalitete rada na ovim predmetima odnosno kakva je kvaliteta rada do sada bila da bi se moglo govoriti o nekakvom povećanju kvalitete rada u budućnosti. Naime, građani su do sada imali brzo i dostupno sudovanje u većem dijelu Hrvatske a predloženom reformom dogoditi će se upravo suprotno, neće imati brži, dostupniji i sa manje troškova sudovanja. Zakonodavac u prijedlogu zakona tj. u njegovom obrazloženju nije naveo o kakvim se to problemima radilo prilikom primjene Zakona o sudovima za mladež. U gore navedenim sudovima da bi se uopće moglo govoriti o nekakvim potrebama da se poveća kvaliteta rada na ovim predmetima. Osim toga članak 3. mijenja se dosadašnji članak 54. stavak Zakona o sudovima za mladež te se navodi da branitelj po službenoj dužnosti može biti samo odvjetnik koji ima praksu najmanje 5 godina kao odvjetnik ili kao dužnosnik u pravosudnom tijelu osim u postupku za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora kada branitelj po službenoj dužnosti može biti samo odvjetnik koji ima praksu od najmanje 8 godina kao odvjetnik ili kao dužnosnik u pravosudnom tijelu. Branitelj se postavlja iz reda odvjetnika koji moraju imati izraženu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži te vladati osnovnim znanjem sa područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih i socijalnog rada za mlade osobe i s liste odvjetnika za mladež odvjetničke komore. U najmanju ruku ovakva odredba zakona je neprovediva, prvenstveno što je nejasno tko i na koji način će prije postavljanja branitelja po službenoj dužnosti iz reda odvjetnika utvrđivati njegovu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži te utvrđivati da isti vlada osnovnim znanjem sa područja kriminalogije, socijalne pedagogije, psihologije mladih i socijalnog rada za mlađe osobe. Pored toga rečena odredba kontradiktorna je sama sebi jer navodi da branitelj po službenoj dužnosti može biti samo odvjetnik koji ima praksu od najmanje 5 godina kao odvjetnik ili kao dužnosnik u pravosudnom tijelu. Iz čega će se zaključiti da za branitelja se može izabrati odvjetnik koji je prešao sa dužnosti iz pravosudnih tijela npr. pomoćnik ministra pravosuđa koji nema niti jednog dana provedenog u praksi rada kao odvjetnik a s druge strane se propisuje potreba dužeg niza godina prakse kao odvjetnik. Sve gore navedeno može se reći i za članak 4. prijedloga zakona a vezano uz članak 69. Zakona o sudovima za mladež što se tiče posebne uspostavljenosti policijskih službenika gdje se u istom članku kontradiktorno govori da će nešto učiniti policijski službenik za mladež a potom da to mogu učiniti i drugi ukoliko ovih prvih nema te mi nije jasno zašto je to trebalo posebnim zakonom se regulirati kada je u praksi uvijek isto. Nadam se da će ministar prihvatiti pojedina promišljanja i u drugom čitanju ispraviti i prihvatiti bar neke primjedbe s obzirom da su već usvojeni zakoni koji su u izravnoj vezi sa Zakonom o sudovima za mladež, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati zakon. Hvala.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Postupak pred sudovima za mladež treba biti u funkciji ostvarenja odgojne i zaštitne svrhe maloljetničkih sankcija. Orijentacija zakonodavstva treba težiti ka promicanju dobrobiti maloljetnika i zaštiti njegovih interesa. Stoga klub SDP-a podržava koncentraciju maloljetničkog sudovanja u sjedišta pojedinih pravosudnih područja s ciljem dodatne specijalizacije sudaca koji rade na maloljetničkim predmetima. Naravno da će navedeno dovesti do povećanja kvalitete rada na ovim predmetima koji zbog svojih specifičnosti kako u samom postupku tako i u svrsi maloljetničkih sankcija nužno zahtijevaju specijalizaciju svih sudionika u postupku. Svrha maloljetničkih sankcija su odgojne mjere kojima se pružanjem zaštite, brige, pomoći i nadzora te osiguranjem opće i stručne naobrazbe maloljetnih počinitelja kaznenih djela utječe utječe na njihov odgoj, razvijanje njihove cjelokupne ličnosti i jačanja njihove osobne odgovornosti radi suzdržavanja od ponovnog činjenja kaznenih djela. Svrha je da se poduzimanjem mjera odgoja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja utječe na daljnji razvoj njihove ličnosti i jačanja njihove osobne odgovornosti. Suci za mladež moraju imati izraženu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži, moraju vladati osnovnim znanjima sa područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih i socijalnog rada za mlade osobe. Suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgoju i radu s mladim osobama. Stoga je potrebno a kako to predviđaju i ove izmjene i dopune da i odvjetnik koji bi mogao biti postavljen za branitelja po službenoj dužnosti maloljetniku mora ispunjavati identične kriterije koje moraju ispunjavati suci pa i državni odvjetnici za mladež. Time uz policijske službenike za mladež omogućuje se jednoobrazna i sustavna edukacija svih sudionika pravne struke u maloljetničkim postupcima a sve u cilju sveobuhvatne zaštite i jačanja postupovnih prava djece i prilagođenom pristupu njima u kaznenim postupcima. Ukidanjem odjela za mladež pri općinskim sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici i Zlataru ne koncentriramo maloljetničko sudovanje u sjedištu pojedinog pravosudnog područja sa ciljem dodatne specijalizacije sudova koji rade na maloljetničkim predmetima i samo to je i posljedica primjene odredaba Zakona o područjima i sjedištima sudova kojima smo racionalizirali pravosudnu mrežu. S obzirom na racionalizaciju pravosudne mreže na osnovi Zakona o područjima i sjedištima sudova i s obzirom da u sudovima u kojima se ukida odjel za mladež nema dovoljno predmeta, da u nekim od ovih sudova nema dovoljan broj predmeta ni za jednog suca a minimum je da ima predmeta za najmanje dva suca, Klub SDP-a podržava racionalizaciju maloljetničke grane sudovanja. Mislim da ćemo se svi složiti i oni koji imaju pravosudnog iskustva i koji nemaju, da ne može prema okvirnim mjerilima jedan sudac u parničnoj grani sudovanja imati normu od otprilike 30-ak predmeta mjesečno a sudovi, poglavito ovi sudovi koji se ovim izmjenama i dopunama predlažu da se ukinu odjeli za mladež, da imaju jednogodišnju, jednomjesečnu normu parničnog suca. Dakle neki imaju ispod 30 predmeta, a neki oko 60. Ono što je svakako važno i što smo čuli od ministra koji je naglasio da moramo voditi računa da vijeće za mladež mora imati najmanje tri suca. Tako da ćemo zbog svega ovog podržati ove izmjene i dopune. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime kluba HNS-a kolegica Vesna Sabolić. Izvolite kolegice. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Klub HNS-a podržat će podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež. Izmjenama i dopunama ovaj se kako smo čuli zakon usklađuje s nedavno donesenim Zakonom o područjima i sjedištima sudova. Time se koncentriraju sudovi u sjedišta pravosudnih područja s ciljem dodatne specijalizacije kako smo čuli sudaca i drugih službenika koji rade na maloljetničkim predmetima. Hrvatska je tek 1997. godine po prvi put dobila poseban Zakon o maloljetnicima u kojem je uređen materijalno-pravni i procesno-pravni položaj maloljetnih i mlađih punoljetnih počinitelja kaznenih djela. Istim zakonom uređeno je i ustrojstvo i nadležnost sudova za mladež koji se ovim prijedlogom usklađuje sa započetim reformama pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj. i izmjenama koje su uslijedile 2011. i 2012. godine posebno se vodilo računa o području prevencije maloljetničke delikvencije. Maloljetničko sudovanje posebno je osjetljivo i društveno značajno jer u sebi sadrži i sudski i zaštitni faktor. Kazneni postupak prema maloljetnicima poseban je oblik kaznenog postupka koji se odlikuje mnogim osobitostima u odnosu na redovit kazneni postupak protiv punoljetnih okrivljenika. Ove osobitosti maloljetničkog kaznenog postupka čine ga bitno drugačijim u odnosu na redovni postupak. Razlike među njima uvjetovane su mladom dobi maloljetnog počinitelja i posebnom svrhom koja se time želi ostvariti. Dok je svrha redovitog kaznenog postupka osigurati primjenu državnih instrumenata javnog kažnjavanja kroz standardizirana pravila itd., dotle u kaznenom postupku pred sudom za mladež postojanje kaznenog djela i krivnje nisu jedini, a niti glavni kriterij za donošenje odluke suda o primjeni sankcija prema maloljetniku, što će reći da je i svrha kaznenog postupanja prema maloljetniku drukčija od one u redovitom kaznenom postupku. Potrebno je puno više znanja, ne samo iz područja pravnih znanosti nego i pedagoških i socioloških, više iskustvo u ovom području sudovanja, više socijalne i društvene osjetljivosti. Zbog toga ovo sudovanje zahtijeva specijalizaciju svih sudionika u postupku, bilo zbog počinitelja, bilo zbog svrhe maloljetničkih sankcija. To će se postići koncentriranjem u sudovima koji će za to imati najbolje uvjete, počevši od kadrovskih i prostornih potencijala pa do iskustva u radu s maloljetnicima o čemu treba posebno vodit računa. Ove izmjene i dopune su tek prvi korak prema suvremenom, efikasnom uređivanju sudske grane koja zahtijeva multidisciplinarni pristup i posebnu osjetljivost, kako nam je u uvodnom izlaganju ministar i izložio. Iz tog razloga HNS prihvaća ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Stjepan Milinković, replika. i posebna osjetljivost, sve ove stvari stoje, ali ste rekli onda na kraju jednu stvar, da će se to postići u sudovima koji imaju najbolju da tako kažem i onu prostornu i funkcionalnu i drugu opremu. To nije točno. Apsolutno nije točno. To je netočan navod. Zašto? Pa najbolja je opremljenost za ovo naše područje gdje imamo u Koprivnici gdje je izgrađena nova palača pravde vrijedna 33 milijuna, gdje su ljudi osposobljeni, gdje u roku mjesec dana rješavaju, gdje su specijalizirani i daju prioritet na rješavanje tih predmeta. Dakle te stvari jednostavno ne stoje. Ovdje već imamo i nemojmo popravljati ono što nije pokvareno. Evo to je to. Odgovor na repliku? Ne. U ime Kluba zastupnika HSU-a kolega Željko Šemper. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicom. Ovim izmjenama Zakona o sudovima za mladež kako kaže predlagatelj usklađuje se sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova koji je propisao racionalizaciju ili bolje reći ukidanje nekih i smanjenje na 15 županijskih sudova, 24 općinska suda, 22 prekršajna te novu mrežu trgovačkih sudova. Sada sa izmjenama Zakona o sudovima za mladež predlagatelj kao ciljeve ističe poboljšanje kvalitete sudovanja, specijalizacije sudaca i ukidanje Odjela za mladež pri Općinskim sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici i Zlataru. Kako se kaže u razlozima za promjenu zakona, ovim izmjenama vrši se koncentracija u sjedištima pravosudnih područja. Cilj je dodatna specijalizacija sudaca koji rade na predmetima maloljetnika, što bi trebalo dovesti do povećanja kvalitete rada zbog specifičnosti kako samog postupka, tako i maloljetničkih sankcija. Oni koji malo bolje poznaju sustav i sve njegove specifičnosti kažu kako ovim izmjenama neće doći do bitne kvalitete sudovanja, ali će doći do većih troškova što sigurno nije cilj ni jedne racionalizacije. Sa aspekta veće udaljenosti i slabije prometne povezanosti dosadašnjih odjela za mladež i sjedištima u većim gradovima doći će do većih troškova putovanja stranaka. Problem će imati i roditelji koji sudjeluju u postupku kao zakonski zastupnici maloljetnika, oštećeni u kaznenim postupcima neplaćanja alimentacije. Zbog same prirode načela kaznenog postupka i to načela neposrednosti i kontradiktornosti svjedok mora dati svoj iskaz u postupku, a ako okrivljenik na to ročište ne dođe mora se odgodit rasprava, a svjedok mora ponovo doći. Predloženim izmjenama mijenja se stvarna nadležnost, tako da svi započeti postupci iako pred završetkom morati će se rješavati pred nadležnim drugim sudom, a već izvedeni dokazi, ispitani svjedoci ponovo saslušavati. Prebacivanje postupaka na manji broj sudova dovesti će do opterećenja tih sudaca, a samim tim i do neažurnosti jer neće u optimalnom roku moći riješiti dobivene predmete. S obzirom na načelo i krilaticu neće putovati stranke, već suci upravo će putovati i suci i stručno osoblje primjerice iz Koprivnice u Varaždin kao i stranke, odnosno roditelji i njihova djeca. Primjerice mjesto Voćin koji će biti u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, a dosad suda u Virovitici udaljene 93 km od Bjelovara. Nadalje, mjesto Ferdinandovac do sad u nadležnosti suda u Koprivnici od Varaždina je udaljen 88 km. Mene stvarno zanima gdje će i u čemu biti ušteda makar i uz lošije uvjete rada. Izgleda da je najvažnija koncentracija u velikim gradovima. Postavlja se pitanje dobrobiti djeteta koja je temelj Konvencije o pravima djeteta, jer će im sud za ostvarivanje njihovih prava biti nedostupni. U praksi ima dosta slučajeva nedolaska na sud ili privođenja uz pratnju policije što također u konačnici povećava troškove. Ovakvim izmjenama zakona krše se osnovna načela pristupa i dostupnosti suda građanima posebno maloljetnicima i tako otežava ostvarivanje njihovih prava. Na kraju ukidanjem Odjela za mladež najveće žrtve ovakove predložene racionalizacije biti će djeca kao oštećena u postupku što bi te maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela dovelo u nepovoljan položaj u odnosu na odrasle počinitelje kaznenih djela kojima bi se i nadalje sudilo u gore navedenim Općinskim sudovima. Osobno ne vidim nikakve koristi od takve racionalizacije, osim većih troškova kako za stranke, tako i za državni proračun. Poštovani ministre, građani Koprivnice se pitaju zašto su kao porezni obveznici morali utrošiti 33 milijuna kuna u energetski učinkovitu novu palaču pravde, ako se sada pod parolom racionalizacije manje-više sve mora preseliti u Varaždin koji sigurno nema takve uvjete. Zbog čega neki od sudova ako postoje bolji uvjeti kao što ih imaju Koprivnica i Zlatar ne bi ostali u manjim gradovima već sve mora seliti u veće gradove, odnosno buduća sjedišta regija. S obzirom na brojna pitanja i dileme koje nastaju među građanima, izmjenama ovog zakona nisam siguran da će se njima postići racionalizacija, odnosno ušteda u državnom proračunu i poboljšana kvaliteta sudovanja za mladež. Zaključno ima puno argumenata za ostanak Odjela za mladež u Koprivnici. U novoj palači pravde postoji adekvatan prostor prilagođen sudovanju s maloljetnicima, video link, prostor za ispitivanje djece. Koprivnica ima stručan kadar suce, državne odvjetnike, stručne suradnike specijalizirane dugogodišnjoj tradiciji takvog sudovanja. Koprivnički Općinski sud ima izuzetnu ažurnost maloljetnih predmeta u roku od mjesec dana. Prostor Općinskog i Županijskog suda u Varaždinu gdje bi se trebao preseliti Odjel za mladež je nedostatan i adekvatan. Prema tome, poštovani ministre, ne postoji ni jedan opravdani razlog za ukidanje Odjela za mladež u Koprivnici, pa ne mogu prihvatiti takvu racionalizaciju koja vodi do pada kvalitete i povećanja troškova što je i vidljivo iz navedenih razloga. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Šemper, sve što ste vi rekli ja se sa svim tim slažem i sve to podupirem i iz tog razloga što ste vi govorili recimo ja neću dići ruku za ovaj zakon. Ali vas pitam jeste li vi svjesni koliko puta ste digli ruku za neke druge zakone dok se u nekim drugim gradovima tako nešto ukidalo i kad smo argumentirali da će ljudi morati putovati, da će biti drugih troškova. I još vas jednu stvar pitam. Da li ćete u okviru Kukuriku koalicije koje ste član kao HSU uspjeti dobiti svoju kolegicu i kolegu iz grada Koprivnice da oni glasaju protiv ovog zakona, odnosno da podrže vašu raspravu. To je pitanje koje mi na ovako sad lokalno možemo ovdje razgovarati. Ovo nema veze sa generalnim stvarima, nego lokalno jer definitivno često puta se donose takovi zakoni koji na žalost iziskuju troškove građanima koji im možda nisu potrebni. A ono pitanje i argument palače pravde, pa ne znam. Možda je o tome trebalo razmišljati prije nego se išlo u taj projekt, prije nego se ga išlo graditi jer to danas nije argument. Danas su argument djeca i ljudi koji će morati putovati. To je glavni argument. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Željko Šemper. Pa kolega Hrg, rekli ste da se slažete kompletno sa mojom raspravom ali vi uvijek imate nekakva provokativna pitanja da me vučete za jezik kako ću ja glasovati, kako će, da li ću utjecati na glasovanje svojih kolega. Ja ću glasati po svojem uvjerenju, a za druge ne znam. Hvala. Hvala lijepo. Evo samo možda da se razjasne neke nejasnoće. Dakle, kao što sam rekao zakon je tu, javna je rasprava i razgovarat ćemo o svakom njegovom segmentu pa i ovom. Iz Koprivnice ne bi putovao nitko. Svi ljudi koji tamo rade, radili bi i dalje. U Varaždinu oni mogu preuzeti sve ove predmete bez povećanja, dakle mogu i sutra početi raditi. Tu troškovi ne postoje. I nije nigdje ideja da se isprazni Varaždinska palača pravde pa da se puni nekakva druga. Naravno, ja sam uvjeren da bi građani Koprivnice onda obzirom da bi bila bolja iskoristivost postojećih i sudaca ako hoćete jer bi radili druge predmete imali bolju ukupnu pravnu zaštitu nego što imaju sada. Ali ponavljam, stvar je tu o tome ćemo razgovarati. Također, 51, 52% ovisi kako koje godine predmeta bi se rješavalo u Koprivnici jer njih rješava Općinsko državno odvjetništvo. Dakle, oni ni ne dolaze na sud.

između 150 i 91 ovisi koju godinu gledamo predmeta, znači to vam je maksimum 1 u 2 dana ili 1 u 3, 4 dana bi otišao u Varaždin. Maloljetnici ne plaćaju trošak u tim postupcima, dakle za njih se ne bi nikakav trošak povećao. Kažem, putovanja osoblja ne bi bilo. Jednostavno bi oni suci koji su u Varaždinu oni bi dobili nešto više predmeta što mogu u okviru norme. To smo provjerili sa predsjednikom suda. Dakle, o tome se radi. Ali ne radi se o tome da ćemo mi sad 10, 20 ljudi iz Koprivnice poslati da rade u Varaždin. Nema potrebe za tim. A oni bi radili, naravno, kao suci i kao službenici svoje poslove neke druge. I onda biste vi možda kao građanin predmet koji čekate sad ne znam govorim napamet s tim da je Koprivnički sud vrlo ažuran i vrlo dobar to je apsolutno, predmet koji čekate 2 godine možda bi ga dobili za godinu i pol. To bi bila razlika. Dakle, možemo u svakom od ovih područja razgovarati posebno. Vi ste sada apostrofirali Koprivnicu i zato kažem. Dakle, tu poskupljenja što se tog tiče ne bi bilo. I Koprivnica tu možda je specifična upravo zbog ove Palače pravde, zbog toga što ima uvjete, ali ovi drugi o kojima govorimo mi smo sad recimo u programu sa UNICEF-om za uređenje i određenih prostorija za saslušanje maloljetnika itd., to vi možete sebi priuštiti na manje lokacija, to ne možemo priuštiti na svim lokacijama. Pa onda razmislimo da li je bolje djetetu pružiti pa i da otputuje jednom u životu ali da onda ima i pomoć psihologa, stručnog suradnika itd. jer to se sve može staviti na jedno mjesto ako imate puno predmeta. Ali vi ne možete držati sad psihologa negdje gdje imate 1 predmet svaka tri dana. Mislim jednostavno ne možemo si to priuštiti. I o tome se radi. Dakle kažem, ovo je stvar za razgovor. Mi u ovakvu viziju idemo i prema ovome će se ići prije ili kasnije. Ako Sabor sad ne izglasa u ovom naletu razgovarat će se o tome, ali ovo je nešto, evo psiholog vam je dobra stvar ili stručni suradnik. Ne možete ga platiti ako nemate predmeta. Za neki od ovih sudova, pustimo Koprivnicu, imaju predmet maloljetnički jedan u pet dana, jednom tjedno. I sad ćete vi što? Držati svo osoblje, stručnog suradnika, psihologa itd. za jedan predmet tjedno? To vam se ne isplati. Držat ćete ih tamo gdje će raditi svaki dan predmeta, dva predmeta ili koliko već treba. Tako da moramo gledati dugoročno. A sad kako ćemo u ovom slučaju, znam zgrada je odlična, uređena je, dobro se radi itd. kad govorimo o ovom, ali gledajmo širu sliku. Evo, hvala lijepo. Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre rekli ste da mogu ovi u Varaždinu sudovi preuzeti odmah sve predmete i odmah ih rješavati. Da, da maloljetnički baš to sam i mislio, tako je. Ja mislim da to nikako ne drži vodu, a poslužit ću se malo sa pravnom terminologijom jer se s ovom izmjenom mijenja stvarna nadležnost jel' tako. Tako da svi započeti postupci iako su neki pred završetkom moraju poći, neki su pred završetkom, morati će se ustupiti i rješavati pred drugim gdje načelom neposrednosti dakle morat će se ponovno dokazi izvoditi. Znači, ponovno putovanje i ne može biti odmah, nikako. Dakle, to je moje razmišljanje. Druga stvar, rekli ste da da u Koprivnici ODO-vi rješavaju itd. brzo. Dobro, pa to je isto potvrda onoga da je dobra suradnja između sudaca specijaliziranih i da su ustrojene stručne službe. I vrlo jednostavan prijedlog, pa ako je dobar prostor, ako su educirani ljudi, ako su specijalizirani ljudi pa nek putuju iz Varaždina oni ako potrebni su, nek dođu ovdje pa će na taj način se pokazati decentralizacija u pravom smislu. Hvala lijepa. Ministar Orsat Miljenić, odgovor. **Miljenić, Orsat** Evo hvala lijepa. Dakle, u nekim stvarima ovo što ste rekli dobra suradnja itd. apsolutno se slažem i zgrada je dobra itd. Ovo opterećenje ono bi otišlo dovoljno da se u okviru okvirnih mjerila to sve može rješavati u redovnom tijeku. Ali kažem

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicom. Ovo je prvo čitanje kako ste rekli i svi danas imamo mogućnost da izrazimo svoje mišljenje o ovome zakonskom prijedlogu iako ja mislim da ste vi ovaj zakonski prijedlog i iščitava se iz vašeg nastupa i da ne kažem i načina izlaganja da čvrsto vjerujete u pozitivne strane ovoga zakonskog prijedloga. Naime, Sud za mladež je specifičan sud, on iziskuje kako od sudaca tako i drugih stručnih osoba koje se pojavljuju pri tome, a to su kako ste sami rekli psiholog, stručni suradnik pa i pedagog da i sudac poznaje sve elemente i tih struka, i psihologije, i pedagogije i još niz drugih socijalnih znanosti itd. pa da ne kažem i filozofije. Zbog toga ti sudovi kao i, usporedili ste jednim djelom vrlo kratko i medicinu, dakle jasno da ćete rađe ići onome tko je napravio 1000 laparoskopija ili onome tko tek počinje sa 10, 15 laparoskopija gdje je nesiguran i gdje su rezultati vrlo upitni, a onaj koji ima 1000 laparoskopija taj vrlo suvereno vlada tehnikom, tehnologijom, metodologijom i rješava te stvari tako kako ih rješava vrlo pozitivno i na zadovoljstvo ovaj puta kod nas pacijenata, a kod vas u pravosuđu ili kod nas stranaka, mladeži, naše mladeži. Tako da zapravo ta koncentracija postupka i osjetljivost materije, odnosno problematike mladeži koja se javlja čak sam zaboravio reći i poznavanje internetskih metoda i svega onoga, pa ne može to sudac ovaj neki od 70 godina, nismo mi generacija, evo i ja sam 62, ne poznajem dovoljno sve stvari u toj novoj novoj eri tehnološkoj da nisam više ona maksimalno upoznat sa informatičkim sposobnosti da bih i ja to pratio. Tako i sudovi, dakle oni zaista moraju biti specijalizirani i upućeni u sve sfere koje dovode mlade do određenih problema zbog čega se pojavljuju na sudovima. Htio sam reći da pozdravljam to što će ti sudovi biti zapravo specijalizirani. Ne možemo imati u svakoj općini i u svakom gradu specijalizirani sud za mlade. I to je jasno, jer nemate, pa vama u školama nedostaje pedagoga, o psiholozima da ne govorimo, nema ih ni u školstvu, dakle u Ministarstvu obrazovanja nedostaje jednostavno po HNOS-u standardima našim, nema psihologa, ne možete ih zaposliti u školama jer ih nema. Ili jedan psiholog radi za šest škola, on obilazi. Tako i ovdje reče ministar, sudbeni dani. Sad mene zanima samo što znači sudbeni dani? Hoće li to iz Varaždina koje je trenutno na razgovorima, ili pak iz Broda dolaziti u Požegu, a iz Varaždina u Koprivnicu jedan dan sudbeno vijeće, i kada imaju dva, tri slučajeva taj dan biti rasprava i rad u Koprivnici? Ako je tome tako, a vidimo koliki je broj slučajeva i da kako reče kolega, on to voli skratiti ODO, Općinsko državno odvjetništvo rješava 50, 50, 60% slučajeva ovi ostali idu na Sud za mlade. Ako je to tako da Varaždinski sud za mlade dođe jedanput tjedno ili u 15 dana, ne znam zavisi od potreba onoga suda u Koprivnicu, u Koprivnicu raditi onda čemu ne znam, ja ne vidim razloga za

postoji palača, evo vidite neki naši ministru vole palače, možda da ustupe Ministarstvu zaštite okoliša palaču u Koprivnici ako je neiskorištena. On to voli jako, palače. Prema tome, lako je riješiti prostor koji je u vlasništvu države ministarstva se između sebe dogovore na kraju krajeva. Imamo previjanje pa možda može nešto ministar pravosuđa raditi na tome. Ali šalu na stranu, mislim da je sve u svemu ovo što se predlaže u ovom zakonskom prijedlogu dobro je i klub HDSSB-a barem u prvom čitanju, a čut ćemo primjedbe na ovaj zakonski prijedlog pa ako one budu adekvatno obrazložene jasno da ćemo prihvatiti i prijedloge naših kolega u saborskim klupama. Hvala lijepo. Pa hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa i nemam puno, ali dužan sam se javiti kolegi Grubišiću budući on tako sa srcem brani svoju Slavoniju i Baranju i sad na neki način se ovdje prema našoj palači pravde na koju smo mi ponosni, koja je sagrađena sukladno standardima, koja je kvalitetna i koja odgovaram svim tim pravilima i kao čuli smo i u njoj rade i stručni kadrovi. U tom dijelu ne bi, nikako mi nije prihvatljivo da kaže Palača pravde u Koprivnici neka bude pa nek bude namijenjena za nešto drugo. Ona je namijenjena za to, ona je napravljena i mislim da ona treba ostati takva i da u njoj bude dostupno pravosuđe i kvalitetno suđenje. Evo toliko samo, neću dugo. Prema tome, ja sam samo htio da ne bi slučajno mi kako kažu u Bosni izjanili, dakle izgubili na važnosti Palače pravde u Koprivnici, da dadnemo neki drugi, ako ima slobodnog prostora i kupaonicu recimo sa jacuzzi kadom. Prema tome, ne trebate se vi buniti zbog toga. Kamo sreće da mi u Slavonskom Brodu imamo palaču pravde, pa to bi bilo krasno, imamo zgradu koja je stara 70 godina. I županijski sud nije mogao dugo, dugo raditi u Slavonskom Brodu, zna ministar, zbog adaptacije i rekonstrukcije i silnih novaca koje smo uložili i opet imamo isti objekt koji imamo, ali eto nešto je bolji. Hvala lijepo i na tome.

ali to je nešto, da primjenjivalo bi se ovdje i u svakom drugom slučaju. Možda nije dobar primjer Varaždin, Koprivnica zato što sam rekao da se tu mogu preuzeti predmeti, ali predsjednik suda na pojedinom području će stavit takav prijedlog i reći ja imam predmeta da da to bude jedan radni dan ili pet radnih dana mjesečno. Dakle, tu nema potrebe da vam neko tu stalno sjedi i ostvaruje plaću, ali on će doći, građani koji su pozvani na sud će riješit svoj problem i vratit se natrag. Mi smo krenuli, imamo već nekoliko primjera takvih i mislimo to širiti i ono što je naša vizija razvoja pravosuđa u Hrvatskoj je dijelom ta teritorijalna i kroz sudbene dane. Imamo razvijenu zemlju u smislu geografskom, nažalost ne svugdje isto razvijenu u smislu ekonomskom i naravno da nekad ne može matematički, ja ne mogu sebi i ne želim dopustiti kao ministar da kažem da jedno područje neće imati pravnu zaštitu, da će mu biti otežana, da će morati putovati zato što imaju malo predmeta, a možda se radi o siromašnom području gdje će ljudi biti posebno pogođeni. U tom slučaju mislim da je puno primjerenije da država to preuzme na sebe, ne mora financirati zgradu, ne mora financirati cijeli znači ustroj suda, ali zašto ne bi financirala putovanje sudaca u recimo zgradu općine, tako je naša vizija, znači lokalna zajednica mora dati ruku u tome i osigurati jedan prostor kao sudnicu. Ako imamo predmete da se radi 5 dana u mjesecu, 5 dana će dolje sjediti sudac, dobit će za to i naknadu, dobit će zapisničar, vratiti će se, ostalih 17 radnih dana ili koliko već ima će raditi nešto drugo. Građani su riješili svoje pravno pitanje tamo gdje trebaju i to nam treba biti vizija. Tako možemo rješavati otoke, tako možemo rješavati posebno ova područja koja su manje razvijena i gdje je ljudima teško doputovati. Nije isto, znate Zaprešić u okviru Zagreba i Palača pravde, mislim to je linija ZET-a. Ili nešto dolje u Lici, o tome smo dosta govorili ili otok, itd. Ne možemo to isto gledati. A matematički ja mogu sada izvući, ne treba sud. Pa mislim nije to, dolje su ljudi i ako im je teško putovati, ajmo im poslati suca, a ne da njih tjeramo da putuju. Dakle, evo to je, znači bit će sudbeni dani, afirmirat ćemo ih, jedna od stvari što radimo kroz sve ovo jesu upravo to, sudbeni dani u svim granama sudovanja. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Stjepan Milinković. Pa evo i gospođa potpredsjednica je primijetila pa što još imaš reći na ovaj prilog jer dosta sam toga i rekao. Gospodin predsjednik Sabora je izrazio čuđenje kada sam se ja prvi puta javio za repliku, … javlja po pravnim pitanjima, ne radi se o poljoprivredi. Pa ja sam o poljoprivredi odustao već govoriti jer ona nažalost na samrti tako da teško da mogu nešto novo reći, ali imam ovdje reći nešto u vezi onih koji žive na tim ruralnim područjima, na tim područjima da će doći u još jedan nepovoljniji položaj i zato se javljam ovdje za riječ. I dosta sam toga i rekao, ali želim ponovo ponoviti možda onu vašu … gospodine ministre, dobro je ponoviti više puta da je, vi ste rekli da reforma pravosuđa, mislim da je na taj način bila formulirana, po reformi pravosuđa neće putovati stranke nego suci. nego suci. Ja se toga sjećam, ova predložena izmjena je u suprotnosti sa navedenom … jer će upravo putovati stranke, odnosno roditelji i njihova djeca i to ubuduće dalje nego sada.

Naravno da će oni, da se, moramo znati i to da se radi o siromašnijoj populaciji, da znamo kakvi su tu, ali ja želim reći još jedan momenat koji možda se isto tako zaboravlja. Na ovom području Đurđevca je naselje Stiska, naselje Stiska, ali dobro ga je spomenuti. Gdje se ni ne odazivaju, naseljena romskom populacijom, oni se ni ne odazivaju i to zahtjeva isto tako troškove povećane za dovođenje, itd. …. To je dobro isto imati u vidu. O ovome o konvenciji o dobrobiti djeteta, o tome smo dosta rekli. O konvenciji o ljudskim pravima isto tako smo rekli, tako da ne bih se želio ponavljati glede svih ovih argumenata, dakle većih troškova, prava nadležnosti, sve je to rečeno. I meni se dopala ona vaša ideja, gospodine ministre, otvoreni smo za razgovor, rekli ste tu, ponovili. Naravno da smo i mi otvoreni razgovor pa da ja ne duljim puno, da bude kratko, budući sam dosta u replikama, ja želim izaći vrlo konkretno sa prijedlogom. Vrlo konkretno da ostane to zapisano, dakle, prijedlog je da se članak 37., stavak 2. Zakon o sudovima za mladež ne briše, nego da se iz toga stavka brišu riječi "ustrojeni kao stalne službe", odnosno da sada glasi iznimno od stavka 1. ovog članka općinski sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici, Zlataru ustrojit će se odjel za mladež koji se sastoji od Vijeća za mladež i sudaca za mladež. Vrlo jednostavno, kratko rečeno, a argumenti su svi ovi o kojima smo govorili. Obrazloženje je sve. Dakle, kvalitetno, brzo, učinkovito …, adekvatan prostor, specijaliziranost, dobra suradnja, tehnička opremljenost, sve ovo o čemu su govorile kolege i mislim da je stvar vrlo jednostavno riješena. Vi ste i sami rekli da je to specifičan, na neki način je, na neki način posebniji. Možda je potrebno još jednu stvar upozoriti. Vi znate da od 01. 01. veljače 2015. da svi ovi predmeti iz … iz suda u Križevcima su ustupljeni Bjelovaru. Ajmo reći, povući jednu paralelu i sada ako bi se ovdje smanjivalo, znate što to u budućnosti isto tako znači za pravosuđe u Koprivničko-križevačkoj, dakle na neki način nestanak tog kaznenog sudovanja na ovoj razini. Vrlo važno pitanje koje treba upozoriti, a stoga da ne duljim, ja ću biti kratak u ovom dijelu. Želim reći, dakle, uvažite ovaj moj prijedlog i mi smo onda sa razgovorom jako zadovoljni. Hvala vam lijepo. Kolegica Nadica Jelaš. na tragu ovoga što je kolega Milinković govorio, dakle ja ću isto nešto slično iznijeti. Dakle u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež predviđeno je ukidanje odjela za mladež pri općinskim sudovima u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici i Zlataru, dakle na područjima gdje su županijski sudovi ustrojeni kao stalne službe. Po logici stvari kako mi to razumijemo, to znači i ukidanje odjela za mladež općinskog državnog odvjetništva u tim gradovima i kada je konkretno u pitanju grad Čakovec odakle dolazim predmete Odjela za mladež Općinskog suda u Čakovcu i Odjela za mladež Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu preuzeo bi Općinski sud u Varaždinu i Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu kao tijela situirana u sjedištu županijskog suda. Ono što želim naglasiti je sljedeće, dakle Međimurska županija uvažava potrebu za racionalizacijom pravosudne mreže, a onda u okviru toga i racionalizaciju maloljetničke grane sudovanja, pogotovo kada se ima u vidu taj cilj racionalizacije, a to je specijalizacija sudaca koji rade na maloljetničkim predmetima što će vjerujem u to sigurno doprinijeti kvaliteti sudovanja. Međutim mislimo da bi pri tom dakle u tom procesu racionalizacije svakako trebalo uvažavati specifičnosti određenih područja. Dakle u Međimurskoj županiji doista u posljednje vrijeme imamo eskalaciju maloljetničkog kriminalnog ponašanja, dakle ministar to odlično zna, upućen je u to i to je onaj primarni razlog zbog kojega Međimurska županija ne podržava ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Dakle uz ovaj primarni argument ima još nekih ja ja bih rekla čisto tehničkih argumenata. Dakle Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu smješteno je u prostore koje svojom kvalitetom i svima ostalim karakteristikama zadovoljavaju tražene kriterije za rad s maloljetnicima dok je primjerice prostor Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu popunjen, dakle u potpunosti popunjen i nema mogućnosti prihvatiti praktički niti jednu osobu iz Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu. I da kažem samo još nekoliko brojaka dakle Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je 2013.imalo u radu prijava protiv ukupno 1.137 osoba od čega se 424 osobe ili 36% svih prijava odnosilo na postupanje državnih odvjetnika po Zakonu o sudovima za mladež s tim da je bilo 78 punoljetnih osoba prijavljenih za počinjena djela na štetu djece 149 mladih punoljetnika i 258 maloljetnika. E sada u 2014.godini do 17.10.navedeno 17.10.navedeno odvjetništvo zaprimilo je ukupno protiv 356 osoba iz navedene tematike dakle problematike mladih. Na tim predmetima radi ovoga trenutka pet zamjenika i jedna viša stručna savjetnica. Dakle doista postoji ekipiranost, postoje prostori i velim s druge strane imamo ogromnih problema posljednjih mjeseci vezano za kriminalitet kod mladeži, neću biti specifičnija. Evo naša zamolba koju ja ovdje prenosim da se razmisli još malo o tom prijedlogu, da se uvaže ove specifičnosti i da se ostavi Sud za mladež u Čakovcu.

zahvaljujem na svim primjedbama do sada iznesenim i onim koji će biti ubuduće. Jesmo svjesni smo govorilo se tu o Koprivnici, govorilo se još nekim mjestima, vi ste sada otvorili pitanje Čakovca, točno je 73% povećanje odnosu na 2012.godinu, brojevi i dalje rastu i to je nešto zašto sam i rekao da je ovaj prijedlog ono što mi mislimo da treba biti, ali da smo spremni razgovarati i saslušati raspravu u svakom njegovom segmentu i odvagnuti izaći u drugom čitanju sa nekakvim stvarima. Ono što smo mislili i sada o čemu razmišljamo i razgovaramo je da bi se ako bismo išli Čakovec, pa isto se odnosi na većinu ovih mjesta da bi onda zadržali Maloljetnički odjel u … koje rješava 60% u Čakovcu, a onih 40% koji preostanu to je 14km onda bi se oni mogli rješavati u Varaždinu. Naravno tu također treba voditi računa svugdje i o prostoru jer i ove stvari koje mi ovdje kažemo one su onakve kakve bi trebale biti, ali prostor nije svugdje isti. Tako da negdje mi govorimo … govora o Gospiću, Gospić ima odličan prostor ali nema predmeta i to je ovdje mi idemo u Varaždin recimo gdje Državno odvjetništvo vrlo slabo stoji s prostorom, sud kada uspijemo izvesti nadogradnju će biti bolje, ali sada također nema dovoljno prostora. Tu se ne bi povećavali brojevi ali govorim o nekakvim trendovima. Tako da ćemo uzeti sve u obzir i jedno i drugo. Znači onaj nekakav minimum će biti ostanak i to je mislimo da s tim možemo adresirati većinu problema, ako ne možemo razmišljati i o ovom drugom. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije. Hvala vam